Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В петък в Декларация от името на парламентарната група заявихме, че тази седмица ще настояваме в дневния ред да влезе точка за изслушване на министъра на финансите господин Горанов. Във връзка с развитието на събитията около изтеклия доклад от изпълнителен директор на НАП, в който се предлага да се извършат селективни проверки на счетоводни фирми и адвокатски дружества, за които има информация, че правно обслужват заинтересовани лица, на които са извършвани проверки и налагани съответно административни санкции. По този повод вече има остри реакции от от доста институции, между които Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни съдии, Съюзът на съдиите и други. Все още нямаме реакция на Министерството, под чийто политически контрол оперира Националната агенция за приходите. Такъв метод за селектирана проверка считаме за недопустима. Естествено, всеки има право да е недоволен от едно или друго решение на съда, но има начини, по които те да се оспорват на по-горната инстанция. Селективната проверка ни кара да се съмняваме и в обективността на тази проверка, защото, както се предлага кой да бъде проверен, може да се предлага и как да бъде проверен. Резултатите от проверката не бива да бъдат предварително задавани. Националната агенция по приходите, както всички други институции, трябва да се използва за прилагане на Закона и провеждане на държавната политика в областта, а не за средство на репресия към инакомислещите и към тези, които упражняват свободни професии. за да разсее всички тези съмнения или да потвърди, ако има проблем, настояваме министър Горанов да се яви в пленарната зала, за да отговори на поставените въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Подлагам на гласуване предложението на господин Зарков за включване на този Законопроект в седмичната ни програма. Гласували

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители са Валентин Касабов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки и Република България и Международната банка за развитие и възстановяване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съобщения: В Народното събрание са постъпили: Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 25 октомври 2017 г. – 24 ноември 2017 г. по Протокол № 48 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 28 ноември 2017 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. И второто съобщение: От Националния статистически институт е постъпила Информация за общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени и на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността за октомври 2017 г. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

председателят на ДАТО – господин Китов, и главният прокурор господин Сотир Цацаров. Колеги, преди да започнем да четем Доклада, ще кажа, че Докладът е явен, не е класифицирана информация. Моля народните представители да се съобразяват, да не се нарушава Законът за защита на класифицираната информация. Заповядайте, господин Велков,

Преди да започна със становището на Комисията, бих искал процедурно да задам въпрос. Не знам дали господин Рашков е тук. Виждам го, тук е. Докладът, както Вие казахте, е явен. Становището на Комисията - също, но смятат ли тук присъстващите, в това число и господин Рашков, че в хода на въпросите ще има класифицирана информация, включително свързана с персонални факти и имена, и дали не трябва да проведем заседание от закрит тип, поне след изчитане на становището. Това е процедурата ми. ПРЕДСЕДАТЕЛ Какво точно предлагате, господин Велков? Правите ли предложение за закрито заседание, за да мога да направя процедура – да помоля да напуснат външните лица?

Уважаеми колеги, уважаеми гости! Ако разрешите, госпожо Председател, да изкажа удовлетворение от присъствието на нашите колеги от Националния военен университет, чиито възпитаник съм аз самият,

г., № 739-00-5, внесен от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства на 31 май 2017 г.“ На свое редовно закрито заседание, проведено на 23 ноември 2017 г., Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения обсъди Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. На заседанието присъстваха: господин Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет, господин Сотир Цацаров – главен прокурор на Република господин Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи; господин Георги Арабаджиев – заместник главен секретар на МВР; господин Бойко Рашков – председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства; господин Димитър Георгиев – председател на Държавна агенция „Национална сигурност“; господин Андон Ненов – директор на дирекция в ДАНС, и господин Бисер Борисов – заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“. Изготвеният на основание чл. 346, ал. 7 от Закона за специалните разузнавателни средства разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. бе представен от неговия председател – господин Бойко Рашков. Той насочи вниманието към основните показатели за дейността през изминалата година, както и към направените анализи и препоръки за усъвършенстване на законодателството. През изминалата 2016 г. във връзка с правомощията си по чл. 34б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства Бюрото е провело 37 заседания и са взети 700 решения, които са резултат от извършените 287 проверки на органи по чл. 13, 34н, 15 и 20 от Закона за специалните

до ръководителите на институции, както следва:

От тях са постъпили 81 сигнала на граждани, също така са получени по компетентност 5 сигнала от други институции и по 2 случая Бюрото се е самосезирало. От направените проверки на сигналите са уведомени петима граждани, че спрямо тях са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства за 2016 г. Доклада се обръща внимание на законодателните промени в Закона за специалните разузнавателни средства и НПК, които разшириха кръга от органи, имащи право да правят искания, и се констатира, че през 2016 г. тези органи не са упражнили това право.

през 2015 г. – 2638 лица, тоест с около 100 броя по-малко. Тези параметри са сравнени с предходните години, като се прави изводът, че след 2011 г. има трайна тенденция към намаляване броя на лицата, контролирани със СРС, а през 2016 г. – стабилизиране. Най-голям брой инициирани процедури е на МВР

Отчита се, че през 2016 г. значително е намалял броят на процедурите по искания на ДАНС, който през 2015 г. е бил 19,16%, е бил 19,16%, а през 2014 г. – 31,5%, като се сочат и възможните причини за това. В доклада се констатира, че

пояснявам, в неотложни случаи, започващо веднага след разрешение на съдия за 685 лица, тоест около 25% от всички процедури. При условията на чл. 18 от Закона без предварително разрешение на съдия при непосредствена опасност от тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност прилагането на СРС е започнало по отношение на 49 лица.

Общият брой на процедурите по отношение на лица и обекти е 3089, при което са изготвени 3722 първоначални искания и 1113 искания за продължаване на срока. След съпоставка с данните от миналата година се прави извод, че процедурите са се увеличили с 5,18%, исканията - с 19,75%, – исканията за продължаване на срока. Господин Рашков обърна специално внимание на материално-правните основания за използване на специални разузнавателни средства, тоест видовете престъпления, за които нормативната уредба допуска тяхното прилагане. През изминалата 2016 г. СРС са използвани най-често във връзка с деяния по чл. 321 от Наказателния кодекс – общо 2108 броя, което представлява 42,05%

През 2016 г. прилагането на СРС по отношение на лица и обекти е осъществено въз основа основа на 4885 разрешения, от тях 3772 по първоначални искания, а 1113 – за продължаване на срока. Съпоставката с предходната година показва, че разрешенията са се увеличили с 21,09%. С оглед разпределението по съдилища се констатира, че 67,74% от общия брой разрешения са дадени от Специализирания наказателен съд, Окръжен съд – Пловдив, Окръжен съд – Стара Загора, и Окръжен съд – Благоевград. В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Славчо Велков, Димитър Лазаров, Цветан Цветанов и Филип Попов, като изразиха положителното си становище по него.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

Съгласно разпоредбата на нашия Правилник при постъпване на предложение за закрито заседание, преди да дам думата за обосноваване на предложението,

Заседанието продължава по общия ред, без да закриваме тази точка от дневния ред. Господин Велков, заповядайте да прочетете Проектът на Решение

предложения Проект за решение за приемане на Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г., Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.“

изказващите се народни представители да съобразят това обстоятелство и да не изнасят от трибуната данни, които представляват класифицирана информация. Започваме обсъжданията Започваме обсъжданията с изказване на господин Велков. Имате думата. Благодаря, господин Председател. Разбира се, че ще се съобразя с условията на открито заседание и няма да си позволя какъвто и да е опит за изнасяне на класифицирана информация, тоест тази, която не е предназначена за всички, които присъстват в залата, в това число и медиите. Бих искал да кажа, че в заседанието на Комисията, на което беше представен Докладът от господин Рашков, имаше присъствие на хора, които и сега са в залата и че там бяха зададени въпроси на господин Рашков, но те бяха от блицхарактер и той нямаше как да отговори

без да нарушаваме, пак казвам, изискванията на открито заседание, бих искал да кажа какво прави впечатление в поднесения доклад, тъй като много от Вас, предполагам, че не са го чели. На първо място изрично условие е законовото изискване за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС), а то е извършване на тежки умишлени престъпления. Оттам нататък, при статистиката, която е приложил към Доклада господин Рашков, какво на мен лично ми направи впечатление? Ние приехме, тоест Вие, някои от Вас приехте Закон за противодействие на тероризма. Ние припознаваме съвременния тероризъм като основно предизвикателство и заплаха за националните системи за сигурност и за глобалната сигурност. В същото време в Доклада – може би господин Рашков ще бъде така добър да обясни, не видях нито един случай на приложено СРС с окраска „тероризъм“. Според мен това е необяснимо. Тук, в тази зала, не много отдавна министърът на вътрешните работи се похвали с много голям брой разкрити телефонни измами. Напротив, приложените СРС-та с окраска „измами“ са пренебрежимо малко от общия процент и всички тези членове, които Ви прочетох тук, да Ви кажа, става въпрос за най-масовите организирани престъпни групи, след това за наркотични вещества, след това за шпионство и по-нататък за другите, които Ви казвам, в това число и измами. Така че на базата на това мнение ще формулирам и първия си въпрос към господин Рашков. Освен това, уважаеми колеги, господин Рашков сподели определени трудности в работата на Бюрото, които водят към извода, че някой пречи на работата, че някой не иска Бюрото ефективно да изпълнява своите задължения.

и тяхното съхранение, унищожаване и неунищожаване, тъй като и от Доклада на Бюрото се вижда, че има случаи и то не един, а много, когато тези веществени доказателства за съда не се унищожават в законоустановения срок, а някои се унищожават и преди него. И в двата случая това носи тежък вредоносен резултат. Защото, ако не знаете, уважаеми колеги, ще Ви кажа, че в един такъв материал, който е на хартиен носител, се съдържа огромен обем от данни за обекта, към който е приложено разузнавателното средство, неговият личен живот, негови лични данни, на близките, на семейството му, на приятели. Ако това не бъде унищожено навреме, то може да бъде използвано не по предназначение, а именно за оказване на натиск на лицето. Освен това има случаи, доколкото разбирам, за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства, които случаи Бюрото е установило. Тук ще задам и втория въпрос: дали спрямо тези, които са установени неправомерно прилагани, те са уведомени, дали са предприети такива коригиращи действия? Дали такива хора водят съдебни дела срещу онези, които са нарушили правата им? Колко са тези случаи? И понеже сме в условията на открито заседание, ще запитам господин Рашков най-общо: кои като структура са заявителите на искания за прилагане на специални разузнавателни средства? Отварям една скоба, колеги, не мислете, че подслушването е единственият способ на специално на специално разузнавателно средство. Те са осем. Не бих искал да ги разискваме тук, в залата, но в Доклада са упоменати. Там има и следене, има и наблюдение, има външно наблюдение, има проникване, има секретен обиск и каквито искате още. Не, те са в Доклада. Докладът е публичен, така че можете да ги видите. Най-вече бих искал да запитам господин Рашков и във връзка с негово изявление преди време, дали има неправомерно установени случаи, случаи на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства, не само подслушване, спрямо политици и магистрати? Дали от тези – тук не нарушаваме, господин Председател, с нищо тайната, има прилагане, независимо от времето… Господин Рашков, моля Ви да ме слушате внимателно! Дали има прилагани… Винаги наблюдавам гостите с лявото око, то ми е по-силно, окото на левицата, така да се каже. Дали сред онези, по които са прилагани специални разузнавателни средства, политици, има хора, които в момента се намират в тази зала? Има ли от тях председатели на парламентарни групи, има ли от тях жени, другите съответно са мъже. Не виждам с какво бих нарушил условията за класифицираност на информацията, ако задам този въпрос. Това са най-общо въпросите. Да запитам господин Рашков и за следното: Господин Рашков, Бюрото през последните месеци, през последните седмици, през последните дни, ако щете, продължава ли да установява случаи на неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства? Кой разрешава, кой потребява тази информация? Има ли такива, които казват: „Абе давай да ги послушаме, пък

Хайде вече с гласуването, господин Председател, беше отнета възможността на господин Рашков да говори за имена, но пък аз ще предложа нещо друго на господин Рашков. Смятам, че цялата зала ще го приеме. Нека той да подготви един подробен класифициран доклад с имената и да го изпрати в Секретно деловодство на парламента на вниманието на отделните парламентарни групи, да можем да си ги четем колкото си искаме. Да напомня и нещо друго. Забележете, парламент, политика, правителство, премиер, прокурор всички започват с буквата „п“. С това започват и „парламентарна република“, и „премиерска република“, и „президентска република“. Колеги, ние не сме в условията на 1984 г. – Оруел, а книгата е писана в далечната 1950 Казвам го съвсем отговорно и заявявам на всички Вас: не ме е страх лично мен, надявам се и колегите, от никого. При положение че спрямо мен законът е приложен неправомерно или нарушен, аз ще си търся правата. Затова на 28 ноември 2017 г. подадох в Бюрото едно заявление да бъда проверен за неправомерно прилагане на специални разузнавателни средства спрямо мен и двата ми телефона. Съветвам всички от Вас да го направите. Ако на някой от Вас са погазени правата му, да си ги потърси в българския съд. Сега ще видя дали ще ми отговорят, господин Рашков, надлежно и вярно. Благодаря. Благодаря, господин Велков. Има ли реплики към изказването? Не виждам желаещи народни представители. Други изказвания? Заповядайте, Заповядайте, господин Симов.

подслушвани ли са, прилагани ли са специални разузнавателни средства към журналисти, според мен и нерегламентирано? Въпросът е важен, тъй като, когато говорим за нещо подобно, тогава трябва да отменим и свободата на словото, при условие че, когато биват подслушвани журналисти по подобен нерегламентиран начин, то свобода на словото можем да кажем, че няма. Надявам се да получа изчерпателен отговор по тази тема, тъй като това подозрение отдавна витае в българското общество, много колеги журналисти също отдавна подозират нещо подобно. Разчитам темата да бъде разчепкана докрай. В противен случай от този дебат едва ли ще има някакъв смисъл. Важно е да знаем такива конкретни неща, важно е да знаем дали в България има скрита атака към свободната журналистика. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, взимам процедура, за да Ви помоля в дебатите и обсъжданията по този Доклад да съобразяваме следното обстоятелство. Това е Доклад на Националното бюро за 2016 г. Колегите оратори от опозицията някак въвеждат континюитет и безкрайност във времето, което ми се струва, че при обсъждането на този Доклад е недопустимо. Тоест ние не говорим за сегашно време, ние говорим за 2016 г. Използвам случая да се позова и на процедурните пояснения, които колегата

Благодаря. Това, което чухме, господин Кирилов, отново ме навежда на идеята да предложим заседанието да прерасне в закрито, след като ще говорим такива неща. Господин Кирилов, за Ваше сведение само да Ви кажа, Вие сега фиксирате периода 2016 г. в Доклада. Защо Ви е страх от предишната година, преди 2016 г. или от 2017 г.? Нали се намираме в нея? нея? Нека да Ви кажа следното – открих процедурата. Ако искането от заявителя е било през 2015 г. средата, след това се е получило разрешение за продължаването му и то е навлязло в 2016 г. Какво, няма да го разглеждаме ли?! Колкото и да гледате книжата, господин Кирилов, ние днес тук трябва да си отговорим на тези въпроси в този състав. Кажете ми, ако Бюрото е установило чрез своята дейност, че следващата седмица в „Метрополитен“-а в София се очаква да бъде извършен терористичен акт, но това няма отношение към 2016 г. към Доклада, нима господин Рашков няма да го сподели?!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Велков, правя обратното предложение поради следното: ако този Доклад беше влязъл изначално като закрит Доклад, да – щяхме да следваме естествената логика и щеше да се каже да, нормално е – Докладът е закрит, дебатът е закрит. Извинявайте, но нашият предварителен дебат по дневния ред за мен разкри следните обстоятелства: Вие държите на публичен дебат по този въпрос, ако сега закрием този дебат, публиката и обществото ще останат с убеждението, че се крият съществени факти и обстоятелства

Искаше ми се и затова всъщност бях поискал и лично обяснение да уточня следното: Вашата Комисия вероятно гледа три или четири вида доклади. Нашата Правна комисия гледа около шест-седем вида доклади на различни органи и институции. Народното събрание има практика,

Уважаеми народни представители, отново се поставя въпросът за закрито заседание, на което да се разгледа настоящата точка от дневния ред. Припомням текста от Правилника на Народното събрание, който е задължителен за нас: „Заседанията на Народното събрание са закрити, когато важни държавни интереси налагат това“, и втората хипотеза: „се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация“. По ал. 3 на чл. 50, с който Ви запознавам: „При постъпило предложение за закрито заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпорежда всички външни лица да напуснат залата, балконите и така нататък“. Това е точка първа, а тя се отнася до важни държавни интереси. Засега нямаме тази хипотеза, не се твърди, че това е налице. В открита процедура следва да гласуваме предложението дали да продължим при условията на закрито заседание, или да закрием заседанието. Това вече направихме в самото начало на дебатите. Във връзка с тези пояснения, които дадох, и твърдението, че са налице нови обстоятелства при започналия вече дебат, аз подлагам на гласуване отново, за да бъдем абсолютно спокойни в правилността на решението, което ще вземем. Подлагам на гласуване предложението заседанието да бъде закрито оттук нататък, да се закрие заседанието – предложението на господин Велков. Гласували

България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване, защото според мен в процедурата по самото искане за гласуване господин Кирилов направи внушения, които нямаше как да не подведат залата,

Идеята, че трябва да се прегласува сега, е, защото Вие тогава подведохте по този начин залата, а и не само залата, а и хората, които ни гледат в момента. Ние с Вас се познаваме много отдавна,

„за“ или „против“, заседанието да продължи като закрито.

Уважаеми народни представители, продължаваме работата си с обсъждането на Доклада. Други желаещи народни представители за изказване? Имате думата. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз не съм член на Комисията за контрол върху службите и специалните разузнавателни средства, но си направих труда да прочета Доклада. Най-малкото, защото като народен представител имам интерес изнесената информация в него да бъде достояние на българските граждани и съответно народните представители да бъдат информирани за това как работят нашите служби по отношение прилагането на специални разузнавателни средства. Още повече по тази тема бях заинтригуван и от медийните представяния по отношение за евентуални нарушения, данни за политици, за магистрати и така нататък – информация, която вълнува не само народните представители, но и цялото българско общество, защото тази тема е изключително чувствителна. Аз лично се изненадах от последните седмици, че тази тема отново излиза на дневен ред, мислех, че това нещо е забравено някъде в миналото, в периода 2010 – 2011 г., когато беше актуален огромният брой допуснати специални разузнавателни средства, изключително ниският брой съставяне на веществени доказателствени средства, постъпили в съда, и преценката на българските граждани, че са много сериозно наблюдавани и контролирани в техния личен живот, особено през периода, когато, за съжаление, го няма днес тук, господин Цветанов беше министър на вътрешните работи. В Доклада ми направи впечатление, че действително оттогава насам има спад в искането и допускането на разрешение за специалните разузнавателни средства като за 2016 г. са дадени 4885 такива, което според Доклада на Комисията, имаме някаква устойчивост в тяхното спадане. Прави също така впечатление, че на база на тези 4885 разрешения за прилагане на СРС са изготвени 1431 веществени доказателствени средства, които са влезли в съда, което означава, че отново имаме нисък процент на прилаганите и достигнали до съдебна фаза веществени доказателствени средства, послужили... Тоест немалка част от приложените специални разузнавателни средства отново са били неползотворни, ако мога така да се изразя. Видно е също така от Доклада, че най-големият заявител е Министерство на вътрешните работи – министърът е тук, ако той има нещо да добави ще се радваме да го чуем. Не на последно място на мен ми направи впечатление в частта „Защита правата и свободите на гражданите за незаконосъобразно прилагане на СРС“. Тук става ясно, че за 2016 г. има установени пет такива категорично, поне така е записано, и са образувани 88 преписки и проверки за неправомерността на прилагането на СРС,

са прилагани спрямо магистрати – има четирима магистрати и четирима граждани. Мен по-скоро ме притеснява, че в този Доклад няма информация, която беше изнесена по медиите от председателя на бюрото господин Рашков, че 10% от тези 4885, ако така го разбирам, може би грешно съм го разбрал, надявам се да е така, са политици, журналисти, магистрати и така нататък. Това означава, че имаме сериозен бум на тежките престъпления сред тези среди, или имаме тенденция отново за контролиране именно на тези среди – на политиците, на журналистите и на магистратите. Искрено съжалявам, че тук мнозинството днес не прояви здравия разум и да обяви това заседание за закрито, за да можем да чуем действително обективната истина какво се случва имаме ли такива случаи, има ли такава тенденция и връщаме ли се към онези времена на 2010 – 2011 г., когато беше масова практика и тук беше нарицателно, уважаеми колеги от мнозинството, за Вашето управление, че основната че основната Ви задача е подслушването на българските граждани. Днес беше моментът Вие да изчистите това петно и да покажете на българските граждани, че такъв момент няма. За съжаление, у нас остава дълбокото съмнение, че се връщаме отново натам и не виждам основателна причина Вие да се страхувате, ако действително няма такива неща. Самият факт, че продължава да има такива случаи на нерегламентирано подслушване, също е изключително подозрителен. Само да кажа: лично аз също в 2014 г. съм подавал такова искане до бюрото, защото при мен беше постъпила информация, че се прави такова подслушване. никой не е тайна, поне за тези лица, които са запознати, че има десетки начини едно лице, дори да не е уличено в престъпление неговите контакти и неговото битуване в общественото пространство, да бъде проследявано по един или друг начин чрез други лица. Аз очаквах днес – ще избягвам подробности, защото очевидно днес заседанието не е засекретено, а тази информация е изключително важна. Тук има колеги, които са в тази Комисия и много добре знаят за какво става въпрос – да се намират начини, инструменти, да бъдат контролирани и изслушани лица, към които определени среди проявяват интерес. За нас е изключително важно да научим тук и от кои служби се осъществява това нерегламентирано подслушване. Знаете, че такова нещо се осъществява както от Държавна агенция „Технически операции“, така и от Държавна агенция „Национална сигурност“, къде приоритетно са тези неща. Знаете, че е практика при проследяването на определени лица и прилагането на способите на специални разузнавателни средства да бъдат наблюдавани и други лица, без да влизам в подробности. Пак апелирам към здравия разум, господа управляващи, изчистете тези съмнения, които ние имаме днес към Вас и обществото, и допуснете това заседание действително да стане закрито и да може да чуем тук. Не знам наистина защо господин Кирилов днес покани тук и губи от работното време, ако в тази зала няма да изслушаме и да чуем конкретна информация, главният прокурор, който съм убеден, че е претрупан от работа, и председателят на ДАНС, и председателят на ДАТО, и вътрешният министър, и така нататък. Защо бяха повикани тук? С голям патос С голям патос сутринта бяха призовани да се явят и те се явиха тук в залата. При тази ситуация освен този Доклад, аз не виждам какво може да чуем от тях – действително, ако имаме данни за някакви нарушения, някакви такива смущаващи факти, които биха поставили под съмнение работата на службите. Не на последно място, в крайна сметка днес с гласуването на този Доклад, с дебатите по него, трябва да придобием действително представа каква е ситуацията и какво се случва, и това, което се изнасяше в публичното пространство, дали е истина. Надявам се тук в своите изказвания и пред тези, които бяха поканени да ни осветлят по този въпрос. Благодаря.

изказвания? (Реплики.) Господин Ерменков, заповядайте. Мисля, че гостите ще отбележат тези въпроси и при желание ще вземат отношение. Ще ги поканя изрично. Имат право по всяко време.

Мисля, че това заседание на парламента е изключително важно, защото публична тайна е, че в обществото битува мнението, че всеки слуша всеки. Няколко скандала бяха разразени, имаше и съдебни дела. Само да Ви припомня чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства. В този член, който регламентира дейността на Бюрото, в общи линии, ако го прочетете, ще разберете, че с този Закон сме направили Бюро, което е повече статистическо, отколкото да има някакви конкретни правомощия – така поне чета текста, който сме приели. Затова имам въпрос и се надявам от Бюрото да получа отговор на този въпрос. В изпълнение на своите задължения, както тук е написано: за наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане използването, унищожаването, съхранението и така нататък на

Какви са били резултатите от подаваните сигнали? Колко от тях са получили по-нататъшно свое развитие? Има ли обратна информация към Бюрото от органите, към които са изпратени тези сигнали, тези сигнали, за да знаем, че в момента не разглеждаме статистиката колко процента е нараснало, колко хора сме подслушвали и така нататък – това е важно, но няма как да го обсъждаме в открито заседание. И последния въпрос, който искам да задам към Бюрото, и това, което касае може би работата на парламента, е: има ли нужда от допълнителни промени в съответната законова регламентация за работата на Бюрото, с което да се гарантира неговата по-ефикасна дейност по контрола, не само по наблюдението? Иначе наблюдатели много, а говорим за дейност, която засяга свобода на словото, засяга възможност за манипулиране на информация, манипулиране на поведение и поставяне в различни зависимости. Това са въпросите ми и, ако е възможно в рамките и на процедурата на открито заседание да получа отговор, ще бъда много благодарен. Няма. Не виждам заявки за изказвания. Има ли желаещи народни представители за изказване? Няма. Подсказват ми Подсказват ми от залата народни представители да приканя присъстващите на заседанието лица, ако желаят и имат тази възможност, да дадат знак, за да вземат думата и коментират зададени към тях въпроси

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми гости в това заседание! Малко чрезвичайна е ситуацията, защото за първи път Доклад на Бюро за контрол на специални разузнавателни средства е в залата. Улеснихте моето участие. Няма да споменавам имена. Ще Ще премина към някои бележки във връзка с нашия Доклад и ще се опитам да отговоря на въпросите, които ми бяха поставени. Включително искам засегна въпроси, които не са намерили място в Доклада, и то по обективни причини, защото принципно Докладът по Закон трябва да съдържа обобщени данни. Има много сериозни проблеми с давност не от тази година – 2017, но има и от тази година, която е отчетна през следващата година, и за времето назад. Аз смятам, че е крайно време да се поставят на обсъждане тези въпроси, защото мандатът на Бюрото сега, след Нова година, е в последната пета година. И ако не ги поставим сега, никога няма да се поставят. Все пак мисля, че в оставащото време може да се направи още много, много. Вярно е, струва ми се, че сте съгласни и Вие, Вие, а долавям и публични нагласи в различни формати, че има сериозно одобрение на дейността на Бюрото, че по друг начин стоят в момента процедурите, свързани с тайно наблюдение на хората в нашата страна, а не както до създаването на Бюрото, когато съвсем откровено мога да кажа, че е царял абсолютен хаос, абсолютен хаос! Включително някои от нашите констатации не могат да бъдат от днес за вчера, защото ние не можем да кажем на гражданите, когато подадат молба, кога да са били подслушвани. Това е е в ход на проверката, това може да е било преди година, преди две, преди пет. Там има друг проблем, няма да пропусна да го споделя с Вас. Общото, което мога да кажа, което се сподели и се коментира накратко и в заседанието на съответната парламентарна комисия, е, че процедурите в нашата страна

Струва ми се, че става дума за стабилизиране на броя. Ще напомня за тези, които не са вътре в материята, че България е осъдена през 2007 – 2008 г. от Европейския съд за прекомерно използване с оглед мащабите на страната на тайни способи за контрол на хората. На тази база в 2008 – 2009 г. бяха направени сериозни промени в законодателството. Беше създаден включително и този Закон и гаранции, които препоръчваше Европейският съд по правата на човека, за да може този Закон да действа така, че да предпазва от злоупотреби с тайни способи, с които се ограничават противоконституционно основни права на човека в нашата страна. Смятам, че с дейността си Бюрото допринесе в много голяма степен за това. Смятам, че бяха възпрени в известна степен, не на 100%, онези, които имат склонност, бих казал имат тоталитарни нагласи да наблюдават хората за щяло и не щяло. Казвам го съвсем отговорно.

Засега това увеличение не е в такъв мащаб, че да бъде някакво притеснение. Освен това искам да Ви уверя, че становището на колегите от Бюрото винаги е било следното – това е необходим способ, това е едно необходимо зло в противодействието на престъпността. Ако забелязваме леко повишаване на количеството, на броя на процедурите, си го обясняваме и с

казал, сме въвели законов ред – такъв, какъвто е трябвало да има и преди в тази деликатна сфера. Искам да насоча вниманието Ви по няколко въпроса от самия Доклад и ако има време, господин председателят вероятно ще ни подсети, ще дам отговори на въпросите, които ми бяха поставени. Аз искам да разгледаме и някои други такива. Както Както виждате, в Доклада се обръща внимание на материално правните основания, това означава за какво престъпление по нашия Закон се допуска изобщо използването на специални разузнавателни средства. Това са извършени тежки престъпления, които са конкретно посочени в Закона. В този раздел от нашия Доклад Вие много ясно можете да забележите, че преди всичко става дума за организирани престъпни групи, което леко ме смущава и ще Ви кажа защо.

с 1000 броя повече процедури и разрешения в сравнение с предходната отчетна година на процедурите, свързани с разрешения, давани от Специализирания наказателен съд? Аз лично съм човек, който повече от 30 години се занимава с наказателноправен процес и знаете ли какъв отговор напира в моето съзнание, който ще го споделя? България се превръща едва ли не в държава – съвкупност от организирани престъпни групи. Това е моят анализ. Има, разбира се, и друго обяснение. Другото обяснение е, че като че ли в Специализирания съд, който е компетентен сега да се произнася по такива искания,

И още нещо, което като че ли изглежда малко встрани от темата, но ще го споделя пред Вас, тъй като Вие направихте едни промени, с които увеличихте компетентността на Специализирания наказателен съд съд и от Специализиран съд все ми се струва, че той започва да става основен съд с огромен брой дела – казвам това и от моите непосредствени впечатления, тъй като само преди три седмици бях на проверка там.

с което да се подобри работата по произнасяне по искания за използване на специални разузнавателни средства, както виждате, огромен брой, няма такъв друг съд. На практика по този критерий – количествения, Специализираният съд замести Софийския градски съд отпреди две години. години. Искам да напомня, че тогава едно от оправданията за допусканите, бих казал, хиляди нарушения в Софийския градски съд по тези процедури беше, че той, Софийският градски съд е много натоварен. Сега сме постигнали същия ефект. Даваме аргумент на колегите от Специализирания съд да кажат, че обемът е огромен, и може да допуснат някъде грешка. Само преди една седмица изпратих писмо с подобно съдържание до Висшия съдебен съвет. Тези дни виждам, може би и ние сме помогнали с нещо, че се увеличи щатът с една бройка на хората, които непосредствено се занимават с тази работа, която им отнема изключително много време. Направете разбивка на времето, което е необходимо, за да се разгледат и решат законосъобразно тези искания. Не искам да вярвам, че претоварването на този Съд има и цел да се ограничи възможността на съдиите да могат прецизно да четат материалите и да дават законосъобразни разрешения. Имаме случай, в който единият колега, който е бил заместник-председател на съда, отказал да разреши, след една седмица същите материали – имаме разрешение. Този случай е изключително сериозен и е част от проблема, който стои от тази година във взаимодействието, ако мога така да се изразя, между Бюрото и Държавната агенция „Национална сигурност“. Обърнете внимание на нещо друго:

Ще споделя с Вас, прочетох тези откази. Те са пълни с доказателства, какво да кажа, за да не е много силно, нека да кажа – за пренебрежение към Закона, да не кажа невежество. Занимават съдиите с искания, които не отговарят на законовите реквизити и така нататък. Не са научили още някои за кои престъпления те са компетентни да направят искания пред компетентния съд.

Така се хаби време, занимава се съдията, защото, искам да Ви кажа, че един отказ на един съдия от Софийския градски съд е средно между 2 и 5 страници. Те в момента, след случая Янева, пишат отказите така мотивирано, както, ще се пошегувам, не мотивират другите си съдебни актове. В Специализирания съд отказите са 30%, ако обърнете внимание: 30% откази, 30% брак на исканията от всички заявители възможни. Включвам и прокуратурата, за съжаление, го казвам, защото това са ми колеги на мен. Прокуратурата е вторият заявител по брой в държавата по искания. Често пъти казваме, или някъде се казва така: сигурност“, видите ли, правят грешки, защото хората не са юристи – тези, които имат правомощия да правят такива искания до съда. Когато видите статистиката, е доста обидно за нашата юридическа професия да видиш как колегите се изравняват с полицейските началници по този критерий. Още нещо, струва ми се, немаловажно. Когато погледнете престъпленията, за които се иска използването на специални разузнавателни средства, ще видите, че по отношение на корупцията, която ние най-често свързваме и пряко с подкупа, исканията са толкова малко, че лично аз не мога да си обясня необходимостта да се създава орган за борба с корупцията, специален. Вижте, в сравнение с 2015 г. спада през 2016 г., тоест искаме да създадем – Вие вече сте почти на финала, да направим орган, който да се бори точно с корупцията. Но досега службите, които са имали възможности да противодействат на корупцията, която има различни форми, разбира се, не само подкупа, да противодействат. Какво им пречи сега да разкриват и чрез специални разузнавателни средства, и да кажат: „Понеже проблемът е много голям в страната, използваме много по-голям брой оперативни способи – специални разузнавателни средства?“ Не. Аз си задавам този въпрос. Вие сте политиците, Вие ще кажете – имаме нужда, нямаме нужда. Аз Ви насочвам вниманието само към тази точка от нашия отчет, нищо повече не казвам. Винаги е обсъждан въпросът за така наречените „веществени доказателствени средства“. Винаги! От минимален брой преди няколко години, сега са, бих казал, приблизително малко по-малко като брой – 1431 броя през 2016 г., което в много голяма степен съответства и на броя на исканията. Това е един относителен критерий, затова не можем да правим генерални изводи. Ще Ви кажа защо: ако този, който е обект на специално средство, не говори по телефона, Вие не можете да изготвите звукозапис. Това не значи, че не сме имали основание да искаме да използваме специално разузнавателно средство, но не сме имали възможност да изготвяме, финалният резултат ни липсва, който ще използваме пред Човекът се пази, това е подобно на претърсването – отивате да правите претърсване в един дом с очакването да откриете, но там вещта я няма. Вие сте извършили действието – това, което е било необходимо, сте направили, но не сте постигнали очаквания резултат. В сравнение с предходни години обаче по този показател се забелязва доста напредък, което какво означава? Ние можем да направим извод, че много по-задълбочено се обсъждат материалите, които се получават от специалната служба Държавна агенция „Технически операции“. Те се проучват внимателно, там се съзира факт, който би служил за доказване в процеса и се иска изготвянето на веществено доказателствено средство. Това липсваше в предходни години и това трябва да го признаем. (Реплика от ГЕРБ:

Исках просто да изведа и да Ви дам една идея във връзка с веществените доказателствени средства. Може би и това ще възприемете като политическо изказване?! Има случаи, в които събраните от Държавната агенция „Технически операции“ предварителни материали, които са на различни носители, се унищожават, без да се изготвят веществени доказателствени средства. Това споделих и в Комисията Това означава, че например прокурорът, който е направил искането и е заявител, получава една предварителна информация от техническата служба и си подбира онези факти, които са му необходими за обвинителната теза. Но в процеса има и други участници. Те също имат интерес от изхода на делото и трябва да направим така може би при промени в Закона, че да се даде възможност в определен момент и другите и другите заинтересовани, повтарям, субекти от изхода на делото да могат да ползват тези материали. Така тук има опция и за съкращаване на тази процедура, която в момента, уверявам Ви, е много тежка и такава, струва ми се в света липсва, няма такава. Сложен е въпросът, поради което спирам до тук. Бихме могли в специализираната Комисия това да се обсъди. Мисля, че имам поддръжници на тази идея, и то с позиции, които разбират материята много добре.

Тогава Бюрото беше зафункционирало и човекът поиска, защитникът на господин Цветанов поиска, да се запознае с материалите, които са събрани от използваните срещу него специални разузнавателни средства. Това не е държавна тайна, това го има в делото и той го знае добре. Тогава се оказа, когато проверихме, че материалите, които интересуваха защитника, бяха унищожени. Няма ги. Тоест, само един субект, само обвинителният субект – държавният обвинител се беше запознал с тези материали. По такъв начин, с унищожаването на тези материали, ние лишаваме защита от възможност да се запознае и ако има нещо, което с факти да подкрепи своята защитна позиция, да използва в процеса. Ето, за това става въпрос, не за друго! Такива случаи, разбира се, по действащия Закон има хиляди. Тогава, Тогава, ако предоставим на заявителя един диск примерно със звукозаписа, този диск остане в делото, Държавната агенция „Технически операции“ няма да изготвя такива материали, които сега ние отчитаме – всеки ще може да проследи диска, да го изслуша, да го види, ако е видеозапис, и да ползва тази материя за обосноваването на своята позиция. Вярно, че в Доклада сме посочили, на пръстите на едната ръка, броя на лицата, за които сме установили неправомерно използване и прилагане на специални разузнавателни средства. Но тук Но тук има нещо, което е малко под повърхността. Трябва да се знае, че Бюрото може да обяви колко лица е уведомило за неправомерно прилагане, разбира се, но има много други лица, по отношение на които е констатирано неправомерност на процедурите по отношение на тях, но Бюрото не е взело решение да ги уведомява. Това произтича от Закона. В този смисъл и за да бъда по-кратък, защото доста дълго става моето изказване, искам, използвайки тук и присъствието на министъра на вътрешните работи, да кажа следното: такъв случай имаме за девет лица, по отношение на които една национална служба беше направила искане пред съда за разрешение да се използват специални разузнавателни средства за бягство от затвора. Текстът на чл. 297 – 298 от Наказателния кодекс не позволява използването на специални разузнавателни средства. Не позволява, тъй като престъплението не е тежко, умишлено, а леко. Разрешение обаче, за съжаление, беше дадено и процедурите бяха протекли. За тази наша констатация уведомихме съответния директор на служба. Аз получих едно много странно писмо: защо смятаме, че е неправомерно прилагането, което ме озадачи, защото този човек подписва искания до съда. Той е този, който изпраща искането за разрешение до съда, и той фактически е ръководител на тази структура. Следователно от въпроса, който той ми постави, за мен беше повече от ясно, че той не познава Закона. Като установим такъв факт защо има неправомерни процедури, е въпрос, който не се нуждае от конкретен отговор. Второ, в такава една хипотеза е обичайно, ние в Бюрото да поставим на обсъждане въпроса да уведомим ли тези лица? За целта, за да бъдем и ние спокойни в тази насока, отправихме запитване към този началник на полицията. Той ни отговори, че не трябва да ги уведомяваме. Оставам на Вас да мислите защо, как и така нататък. Успоредно с това това сме задължени по Закон, констатирайки подобни нарушения, да направим уведомление, да информираме Прокуратурата. Ние сме решили във всички случаи не да уведомяваме прокуратурите, а главния прокурор. Уведомихме главния прокурор.

Да, вярно, че по тези текстове не могло, но те искали да установят тяхното местонахождение, а пък Законът не казва „местонахождение“, а казва „самоличност“ – нещо, което е твърде различно. В тази връзка имаме сериозни проблеми и с Държавна агенция „Национална сигурност“,

Именно във връзка с подобни нарушения беше отстранена и дадена на съд бившата председателка на Софийския градски съд Янева. Тъй като ние, уважаеми народни представители, сме установили няколкостотин подобни нарушения, както на Янева, за мен като юрист с дълга практика и теория, и научна преподавателска дейност, възниква въпросът: двоен стандарт ли имаме

В тази посока аз мога да Ви информирам, че не смятам, че получаваме необходимото съдействие, и то бързо, от Прокуратурата на Република България. Дори нещо повече има становище от главния прокурор, че ние, видите ли, не трябва да четем материалите, на които се основават исканията, които се изпращат за разрешение на компетентния съд. Това не е въпрос за залата. Аз поисках миналата седмица на изслушването в Специализираната комисия да се насрочи специално заседание по този въпрос, защото е блокирана дейността на Бюрото. блокирана дейността на Бюрото. Между другото, от тези три случая, във връзка с които ни е отказано официално с писмо от председателя на ДАНС да се запознаем с материалите, и то само с тези, на които се основава искането, във връзка с това

но неприложени от Държавна агенция „Технически операции“ без всякакви причини, без да се изтъкнат каквито и да било основания. По закон този орган, когато прецени, че не може да приложи, трябва да уведоми разрешаващия орган и заявителя. Нито едното е направено, нито другото е направено. Искам да Ви припомня само това, че господин Цветанов беше обвинен за няколко отказа, но той имаше смелостта да се подпише, че е отказал прилагането на специално разузнавателно средство. Тук няма подпис, няма абсолютно никаква реакция. Освен това, установено е, че до 2013 г., когато бяха абсолютно секретни веществените доказателствени средства и след този период, в нашата страна са унищожавани веществени доказателствени средства, включително – подчертавам – със секретен характер.

Когато се унищожи един секретен материал, най-малкото следва да се направи една проверка, ако не се образува досъдебно производство. Нека да припомним, че за един политик беше образувано наказателно производство не за унищожаване, а за изгубване на документи. Тук няма никаква реакция от Държавна агенция „Национална сигурност“, която е задължена по Закона за защита на класифицираната информация да се произнесе по въпроса: има ли основание за отнемане достъпа на някой за този случай. Няма никаква реакция нито от ДАНС, нито от Държавната комисия за сигурност на информацията.

Моля за ред в залата! Заемете местата си. Господин Рашков, продължете с изказването. Нямате ограничение във времето, повтарям това, имате възможност. Моля, седнете на местата си.

бих казал, че с това, което казах дотук, успях да отговоря на някои от въпросите, които ми бяха поставени,

включително направих едно предложение, дадох Ви една идея, която бихме могли заедно, ние ще съдействаме, за промяна на Закона за добро, ако мога така да кажа. Първият въпрос беше: има ли специални средства с окраска тероризъм? Не мога да отговоря на този въпрос, защото от нашия отчетен доклад е видно, че по този текст от Закона няма. Искам да Ви кажа, че в Германия има 300 дела от тероризъм в прокуратурата. Триста дела в настоящия момент. И то тероризъм с палеж, с взривяване и така нататък, и така нататък. У нас няма такива случаи. Така отговорих и на въпроса: уведомени ли са всички, спрямо които са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства? Не, не са уведомени всички, защото някъде сме преценявали, че те не трябва да бъдат уведомени. Например питали сме ДАНС какво е тяхното становище във връзка с предстоящия въпрос за обсъждане в Бюрото да се уведоми „Х“, че спрямо него безспорно са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства. Такива случаи има десетки, за голямо съжаление. Що се касае: кои са заявителите – и това споменах. Една част, разбира се, са на Министерството на вътрешните работи. Друга част са на Държавна агенция „Национална сигурност“. И още нещо по един от тези въпроси. Ние в Бюрото вече не можем да гарантираме на сто процента на гражданите, че можем да направим пълна проверка дали те са били подлагани на ограничение на правата им със специални разузнавателни средства по една причина – тази година установихме, че отговорите, които ни се дават от прилагащите структури, не отговарят на истината. Нека така да го кажа. В осем случая сме установили безспорно, че те не са отговорили на Бюрото дали спрямо Х са използвани, или не специални разузнавателни средства. Един от тези случаи е бивш политик, който стоеше в тази зала. Води дело по Закона за отговорността на държавата. Уведомили сме го. И един колега магистрат, тъй като е бил подлаган няколко пъти на специални разузнавателни средства, за да се установи, ако е възможно, връзката на този магистрат с един политик от тази зала.

в Доклада има отговор на въпроса на господин Ерменков: колко сигнала има? Те са стотици сигнали, тъй като нарушенията са стотици. Въпросът е, че има мълчание по тези, които Бюрото уведомява, като започнем от Висшия съдебен съвет, минем през главния прокурор, през министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС.

Казвам това, защото някои сега твърдят, че няма нищо общо с Доклада. Има. Има, защото ние по средата на годината останахме без един член на Бюрото, което затрудни ужасно много нашата работа. И то от един човек, който е изключителен юрист и много добър специалист.

Кой? Второ, бил помагал – забележете – на хора да си пишат молби. Между тях имало обвиняеми и подсъдими. По По отношение на обвиняемите лица най-често се използват СРС и те пускат молби. Един от тези обвиняеми и подсъдими е съдията от Варна Светлозар Георгиев, който беше видял в делото, че по отношение на него има използвани и прилагани специални разузнавателни средства, но това се използва като аргумент, за да му се отнеме достъпът. И за финал ще кажа и нещо друго, за да придобиете съвсем реална представа. Там, не знам защо, е намесено и моето семейство и е посочено, че моята съпруга живее и работи в едно варненско село, с което тя няма нищо общо. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Уважаеми народни представители, изслушахме изказването на директора на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Това е точката от дневния ред. Поканили сме господин Рашков за това. Дадохме възможност, съобразно Правилника, да направи изложението в обем и време, което намери за добре. Моля това да имате предвид при реакциите, които ще вземете по отношение на неговото изложение. Това, първо. Второ, времето за прекъсване на заседанието за почивка дойде. Предвид знаците за това, че ще има и изложение, и изказвания (реплики парламентарните групи, с изключение на групата на БСП, разполагат с пълното си време за изказване, аз моля да вземете отношение след почивката с изказвания, а впоследствие и с гласуване по доклада. Обявявам 30 30 минути почивка.